Hvala

Gordan (HDZ)** Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća. nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman broj 2 istog zastupnika. **Jakop, Zdravko** Amandman

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman broj 2 istog zastupnika. **Jakop,

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman broj 2 istog zastupnika.

Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća. Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman broj 2 istog zastupnika.

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman broj 2 istog zastupnika.

nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman broj 2 istog zastupnika.

Željko (HDZ)** Sad ćemo ići na sljedeću točku, a to je - Konačni prijedlog Zakona o zakladi vojne solidarnosti, drugo čitanje, P.Z. broj 335. Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85 Ustava RH i članka 172 u svezi s člankom 190 Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Poštovani državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop. Ponaosob o obavljanju svojih zadaća izložene su opasnosti, mogućnosti stradavanja, što ostavlja posljedice za obitelj i zajednicu i nameće potrebu pružanja potpore u rješavanju nastalih problema. u posljednjih 10 godina na razini Ministarstva obrane provedena je više od 200 humanitarnih akcija za prikupljanje novčane pomoći zaposlenicima i to u situacijama kada određena sredstva nisu dostatna za podmirenje potrebnih troškova te bi donošenjem ovog zakona prestala potreba za organiziranje takvih akcija i donošenjem ovog zakona i osnivanjem zaklade sredstva će se prikupljati ciljano namjenski za točno određene svrhe te brže i učinkovitije dodijeliti pomoć zaposlenicima prema ujednačenim i unaprijed zadanim kriterijima. Ovim se zakonom osniva zaklada vojne solidarnosti i uređuje njezina tijela, imovina, način i izvori financiranja, osnivač zaklade je RH. Osnivačka prava i obavezu ima RH, ustvari Ministarstvo obrane. Prijedlog je da se zaklada osnuje radi promicanja humanitarnog djelovanja i potpore zaposlenicima obrambenog resora pri svim oblicima stradavanja i ugrožavanja njihovih socijalnih statusa, pružanje financijske pomoći članova obitelji poginulih osoba, osoba, pružanje materijalne pomoći nezaposlenim roditeljima kojima je poginula osoba bila jedini skrbnik, pružanje financijske pomoći za liječenje teško oboljelih osoba i članova njihove uže obitelji. Zakladna tijela su upravni odbori i upravitelj zaklade. Zakladom upravlja upravni odbor od 5 članova koji su zaposlenici Ministarstva obrane. Mandat članova upravnog odbora traje 2 godine s pravom ponovnog izbora i radi se bez naknade. Zaklada se financira iz prihoda od imovine, darovnica, ovim zakonom propisanih prihoda i drugih prihoda zaklada može ostvariti prihode iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu RH. Prihodi od dragovoljnih priloga zaposlenika su novčana sredstva koja se na temelju njihove pisane dragovoljne izjave kontinuirano odbijaju iz iznosa NETO mjesečne plaće. I Hrvatski sabor je ovaj Prijedlog Zakona prihvatio 25. svibnja 2018. godine, te se primjedbe Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora koje su bile nomotehničke prirode prihvaćene i ugrađene u ovaj Konačni prijedlog Zakona. Stoga predlažemo da podržite Konačni prijedlog Zakona o zakladi vojne solidarnosti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Miroslav Tuđman. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo, pred nama je jedan Zakon o kojem zapravo ne bi trebali puno govoriti, već bi svi mogli ga bez ikakve zadrške podržati, ali ipak dozvolite nekoliko još napomena da bismo možda sagledali sve važne dimenzije ovog Zakona. U Zakonu se kaže da se on zapravo uvodi zbog načela supsidijarnosti s obzirom da je već Zakonom o pripadnicima OS predviđeno što njima sve kao jedna pomoć dolazi, ali ovdje bi se ta pomoć iz humanitarnih razloga proširila i na financijsku pomoć članovima obitelji poginulih osoba, materijalne pomoći nezaposlenim roditeljima, pomoći za liječenje teško oboljelih osoba itd. Ta jedna humanitarna dimenzija je neosporna. Međutim, mislim da ovdje treba imati u vidu još jednu drugu dimenziju, a to je čuvanje tradicije, digniteta HV-a i identifikacije sa pripadnošću toj jednoj instituciji jer naprosto stabilnost države između ostalog ovisi o tome u kojoj mjeri poštujemo institucije i u kojoj mjeri te institucije brinu o svojim djelatnicima odnosno svojim pripadnicima. Iz tog razloga možda bi bilo dobro predložiti i Vladi da ovaj Zakon zapravo se donese u još jednoj drugoj formi za sva tijela javne vlasti, tako i da drugi po toj osnovi mogu formirati takve zaklade, s obzirom da one imaju smislu, s obzirom na tu jednu humanitarnu dimenziju i da zapravo Zakon nikad ne može predvidjeti iz razno-raznih razloga koju sve pomoć treba osigurati pripadnicima određenih institucija i službi, a načelo humanosti i solidarnosti je uvijek šire i veće obuhvatnije nego što to svaki zakon može predvidjeti. Prema tome, mislim da bi bilo dobro da se takav jedan Zakon donese, da se to predloži Vladi, tako da nemamo onda na dnevnom redu Zakladu za policijske službenike, pa Zakladu za ne znam, liječnike ili bilo koje druge profesije. To je jedna stvar. Drugo, čisto dvije možda sugestije ili primjedbe. Dobro je ovo što je ovdje predviđeno da i uprava i ravnatelji Zaklade rade zapravo pro bono, znači na dobrovoljnoj osnovi, ali može se dogoditi to pogotovo u vrijeme formiranja Zaklade, u vrijeme kada ti fondovi neće biti veliki, da će se jedan dio troškova odnositi na financijsko poslovanje koja svaka ova Zaklada mora imati. Tako da je možda bilo dobro predvidjeti ovdje da u tom slučaju matična institucija, u ovom slučaju MORH može obavljati te financijske poslove za potrebe Zaklade. Ne znam da li se to može bez ovih dopuna Zakona, ali da ne dođemo u situaciju da netko tko će striktno gledati tko vodi materijalno poslovanje da, prema tome da se kaže da je i načelo solidarnosti institucije Ministarstva i HV-a to koje podnosi dio tih troškova. Isto tako, još jedna manja nekonzistentnost na neki način koja ne mijenja ništa na stvari, a to je da se u čl. 20. propisuje da se izvješća o financijskom poslovanju Zaklade upravni odbor dostavlja svaki mjesec, ili svakog 15. u mjesecu, a u čl. 7. se kaže da se ti sastanci upravnog odbora trebaju održavati barem jedanput tromjesečno, što nije zapreka, ali bilo bi čišće da je na neki način to ujednačeno. Evo, toliko. Klub HDZ-a će podržati ovaj Zakon. Hvala lijepa. Slijedeća, idemo na pojedinačne rasprave i govorit će poštovani zastupnik Zdravko Ronko, izvolite. Hvala lijepo. Neću ništa posebno reći, možda malo detaljnije nego što sam govorio na Odboru. Ovaj Zakon toliko je dobar, toliko je potreban, da jednostavno, toliko je opravdan, kako hoćete, da jednostavno, evo ljudi ih ni nema nas u sabornici, a mislim da su ljudi ponešto i propustili čitajući taj Zakon ili bolje reći ne čitajući, kad ga vidiš dovoljno ti je da kažeš idem glasat za njega. Međutim, neke stvari su prošle ispod radara i ja ću biti slobodan podsjetiti i založiti se, a ja sam i stavio 4 amandmana vezano za ovaj Zakon. Dakle, već sam rekao da je on itekako potreban. Poput Zakona o Zakladi za policijsku solidarnosti, koji je još 2005. donešen. Da me se ne bi krivo shvatilo i da ne bi netko zamjerio, gotovo svi članci iz Zaklade za policijsku solidarnost ugrađeni, bolje rečeno prepisani u ovaj zakon. Kada usporedite ta dva zakona o zakladama, policijskoj i vojnoj, točno su im rečenice i zarezi, ne mislim time ništa loše, ne trebamo ni otkrivati toplu vodu, sve je jasno. Ne trebamo ništa ni izmišljati. Kad gledate obrazloženje, stalno govorimo o Zakonu o Oružanim snagama, Zakon o Oružanima snagama, Zakon o Oružanima snagama onda je dolje jedna mala rečenica, ne rečenica nego dvije riječi „obrambeni resor.“ Šta sam time htio reći? Dakle, potvrđena je opravdanost za pripadnike OS-a da je potreban ovaj zakon jer njihova svakodnevna zadaća koju obavljaju, izložena je opasnosti, mogućnošću stradavanja, ugrožavanja njihovog socijalnog statusa pa uz zakonsku obvezu počesto zbog povećanih troškova a pomanjkanja sredstava i nema i nema dovoljno tih sredstva pa se i prišlo promicanju pravo ovog humanitarnog djelovanja, još ću 5 puta ponoviti ako treba, humanitarnog djelovanja i potpore za pripadnike OS-a i članova njihovih obitelji. Dakle dvije ruke za to. Međutim kroz ovaj zakon provuklo se i djelovanje zaklade za ne samo vojne pripadnike OS-a, već i za službenike i namještenike u Ministarstvu obrane. Kad bi to prošlo, to bi bilo diskriminirajuće prema svim ostalim 230 službenika i namještenika ostalih resornih državnih službi i javnih uprava. Naime, zaklada ostvaruje izvore financiranja, dakle pored onog državnog pologa od 100 000 od donacija, darovnica, prihoda imovine kamata, najamnina, zakupnina, pokretnina pa do prihoda iz dobiti određenih trgovačkih društava. A tu se mogu skupiti značajan sredstva i dobro je da se supe značajna sredstva, to je dobro. Ali, to u neravnopravan ili diskriminirajući položaj stavlja sve ostale rekoh još onih cca preko 230 namještenika i zaposlenika u RH i mislim da se to ne smije dogoditi. A vjerujem, duboko vjerujem da ni službenici i namještenici u Ministarstvu obrane zasigurno ne bi htjeli da se to dogodi i da oni budu ti koji će na način stršati. Mogu samo reći, ja sam to već govorio i na pretprošlom odboru, ja znam da njima nedavno ukinuti onaj dodatak od 20%, da su ogorčeni i zato sam vas i pitao na odboru zašto se ne ide sa aktivacijom članka 29. stavak 2., ministrovom odlukom može se utvrditi određeni dodatak na plaće pa sam i dobio saznanja da je takav prijedlog već kod ministra na stolu. Pozdravljam to i mislim da tu trebamo naći rješenje za zaposlenike odnosno za namještenike i službenike u Ministarstvu obrane a ne kroz ovaj način jer ovo je za pripadnike OS-a je za pripadnike OS-a RH. Eto to je ono što sam ja htio možda posebno naglasiti, rekao sam da sam predao 4 amandmana na članak 3., 5., 11. i 23. pa molim da evo te amandmane i najboljoj mjeri razmotrite jer su oni doista mi vjerujte, u najboljoj vjeri i podneseni. Dakle nema nitko ništa protiv službenika i namještenika u Ministarstvu obrane nego je problem što ćemo izazvati nekakvu neću reći sukob, neću reći netrpeljivost ali nepravdu prema ostalima. Zalažem se neka se napravi zaklada što je rekao prof. Tuđman za sve ostale službenike i namještenike ili ćemo ići po resorima, imamo porezne, im socijalne, imamo školsku, imamo zdravstveno, možemo mi to napraviti za sve, ali ne ovdje. Na odboru ste mi rekli ili sam vas ja barem tako shvatio, da ste razmišljali o tome da ili ne ali ste se odlučili jer i policijski službenici imaju tu mogućnost. Mislim da nije u pitanju neznanje, mislim da nije u pitanju ni zloća, mislim da je možda jedna nesmotrenost, službenici i namještenici u policiji ili u MUP-u, kako god hoćete, nemaju, nisu ugrađenu u tu zakladu. Druga je stvar što mi ovdje imamo termin „pripadnik OS-a“ a tamo imamo policijski službenik ali policijski službenik nije onaj službenik i namještenik o kojem govorimo i na kojeg se ovakav prijedlog zakade ne bi odnosio. Bit ću slobodan još nešto reći, ja podržavam, doista podržavam da se formiraju prihodi i da se stvore što veća sredstva u u ovoj zakladi pa tako i ovo gdje ste ugradili da jedan dio prihoda ide i iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu RH. Dakle Dakle i da HEP, ne znam sad koga ćemo nabrojat, da određena sredstva se uključe i u prihod zaklade za vojnu sigurnost odnosno kako sam rekao zakladu vojne sigurnosti, pardon, jesam za to ali dajte podsjetite ministra Božinovića, evo ja ga podsjećam, podsjetimo i policijske službenike, podsjetimo ih neka onda i oni to ugrade u svoju zakladu jer ne bi bilo korektno da samo to bude u ovoj zakladi vojne sigurnosti, nego neka to bude ugrađeno i u zakladi policijske Evo sve u najboljoj namjeri, ja sam to htio ipak upozoriti u dobroj vjeri i ponavljam, svi smo vjerojatno po naslovu rekli idemo odmah glasat, ali nešto ispod radara prođe, a ne bi smjelo proći. Hvala vam lijepo. Hvala. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Tuđmana, izvolite. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala vam. Kolega Ronko, pitanje ovih službenika i namještenika i njihovog mjesta u ovoj zakladi, mislim da će se samo potencirati jer ne znam da li je već bio, bilo je na odboru, ali ne znam da li je bio u Sabornici ovaj zakon o proširenju ovih civilnih osoba o sudjelovanju u operacijama …/Upadica Reiner: Doći će sljedeći tjedan./… molim? Ali bio je na odboru ne, prema tome. Ova zaklada ili ovakve zaklade i njih defakto treba uključiti tako da mislim da ne može biti sporno da i ovi službenici i namještenici namještenici imaju ovdje mjesta, pogotovo što imamo ovo iskustvo iz Domovinskoga rata kada je bilo teško izlučit, netko je formacijski bio daktilograf negdje, a bio je pod istim uvjetima u određenim situacijama, ne svugdje pa je bilo pitanje sudioništva u Domovinskom ratu itd. To je jedna paralela koja nas mora Ronka. **Ronko, Zdravko (SDP)** Nismo u ratu, jedino to moram reći, u ratu nismo prema tome možemo mi to sve razbistriti. Ali još ću jedanput ponoviti, ja nemam ništa protiv, ali donesimo generalnu odluku da mi imamo onda zakladu porezne sigurnosti pa zakladu socijalne sigurnosti pa kroz sva ministarstva, kroz svu javnu upravu pojedinačno. Ili ćemo reći idemo napraviti jednu zakladu za sve službenike i namještenike, a ne možemo iščupati i izvući van službenike i namještenike u Ministarstvu obrane, ne možemo i ne smijemo zbog drugih, zbog diskriminatorskog odnosa, zbog neravnopravnog odnosa, to ne smijemo napravit. To je moj stav. Hvala.

Poštovani državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop.

Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Miroslav Tuđman. Izvolite.